**Jandroković, Gordan (HDZ)** Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela, prvo čitanje, P.Z.E. br. 423; Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora.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 Molio bih sada predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. S nama je poštovani državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, Žarko Katić. Izvolite, državni tajniče. **Katić, Žarko** Hvala vam lijepa g. predsjedniče HS-a, poštovane gđe. i g. zastupnici. Zakon koji je danas pred vama je stupio, čije su izmjene pred vama, stupio je na snagu 26. svibnja 2018. g. i on uređuje prijenos podataka o putnicima koje prikupljaju zračni prijevoznici te uvjete za daljnju obradu tih podataka, međunarodnu razmjenu s nadležnim tijelima država članica EU i trećih država, a sve u svrhu sprječavanja terorizma i teških kaznenih djela. Koja su to teška kaznena djela i djela terorizma, propisuje čl. 5 postojećeg, dakle zakona, važećeg zakona i on u st. 2 govori dakle da je osim terorizma i sva ona teška kaznena djela za koja je propisana kazna u trajanju od najmanje 3 godine zatvora i navodi izrijekom niz takovih kaznenih djela, ja ću samo spomenuti nekoliko, kao što je pripadanje zločinačkoj organizaciji, trgovanje ljudima, spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija, nedopušteno trgovanje opojnim drogama i psihotropnim tvarima, nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima, ubojstva, nezakonita trgovina organima i tkivima, otmica, protuparno oduzimanje slobode i držanje talaca, itd., ukupno 26 teških kaznenih djela za koje je propisana kazna zatvora u najmanjem trajanju od 3 godine. Ovim zakonom se u hrvatsko zakonodavstvo prenijela direktiva EU Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima, poznato i kao PNR u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela. Zakon je samo jednom mijenjan radi potrebe prilagodbe pravnog okvira RH uvođenju eura kao službene valute, a ovim prijedlogom zakona predlažu se izmjene i dopune kako bi se stvorile pretpostavke za učinkovitije ostvarivanje sigurnosnih ciljeva koji se nastoje ostvariti zakonom i Direktivom iz 2016. g. Te, detaljno su u ocjeni stanja .../nerazumljivo/... opisane promjene do kojih će doći usvajanjem ovih izmjena i dopuna zakona, ja bi se osvrnuo na nekoliko krucijalnih i najvažnijih. Naime, odredbe koje propisuju svrhu korištenja o putnicima će se dopuniti na način da se uz već propisani mogućnost korištenja podataka u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog progona kaznenog postupka, za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela propisanom zakonom, propisuje, propisat će se i mogućnost korištenja tih podataka u svrhu izvršavanja kaznenopravnih sankcija za takova kaznena djela. Svrha namjeravanog nastanka obrade podataka o putnicima je nužna radi izvršavanja zakonom utvrđenih poslova nadležnih tijela te je nadležan izvornoj svrsi korištenja podataka. Na predloženi način će se omogućiti korištenje podataka o putnicima i u situacijama kada je kazneni progon tih kaznenih djela formalno završen, ali i dalje postoje okolnosti zbog kojih je obrada tih podataka nužna, kao što je primjerice, prikupljanje podataka o osobama koje su pobjegle s izdržavanja kazne zatvora za kaznena kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela iz ovog Zakona ili radi prikupljanja podataka o osobama koje su pravomoćno osuđene u odsutnosti za takova kaznena djela. Prijedlogom zakona nadalje se jasnije propisuje područje primjene zakona odnosno da se prikupljanje podataka odnosi isključivo na međunarodne letove a iz područja primjene zakona isključuju se letovi zračnih prijevoznika kojima je polazište i odredište u RH, dakle domaći zračni promet te istodobno i preleti, dakle isključuju se i preleti zrakoplova kroz hrvatski zračni prostor, dakle letovi kojima niti polazište niti odredište nisu u RH. Izmjenama i dopunama zakona proširuje se i krug zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje obveza prenošenja podataka o putnicima u zračnom prometu na način da se podaci prikupljaju i obrađuju, ne samo na komercijalnim letovima, već i na privatnim letovima. Naime, dosadašnje iskustvo pokazalo je da i na tim letovima postoje ozbiljni rizici za javnu sigurnost, zaštitu života i sigurnosti osoba koje proizlaze iz kaznenih djela terorizma i drugih teških kaznenih djela, a predlaže se da iz područja primjene izrijekom isključe određene kategorije letova, poput letova koje obavljaju državni zrakoplovi i drugi zrakoplovi koji se koriste u vojne, policijske, carinske i druge slične svrhe, a sve u cilju postizanja veće jasnoće, dorečenosti i nedvosmislenosti izričaja ovoga Zakona. Izmjenama i dopunama se nadalje dopunjuju odredbe zakona o prikupljanju podataka i o članovima posade zrakoplova, da je na međunarodnoj razini prepoznato da i korištenje podataka o posadi zrakoplova često ključan i učinkovit alat u suzbijanju prijetnji povezanih s kaznenim djelima terorizma i teškim kaznenim djelima. Korištenje podataka o posadi i njihova procjena u odnosu na unaprijed određene kriterije procjene omogućuje identifikaciju osoba koje prije takve procjene nisu bile osumnjičene za sudjelovanje u počinjenu ovakvih ovakvih teških kaznenih djela. Brojni su naime primjeri u kojima se pokazalo da su počinitelji iskorištavajući svoj status člana posade koristili letove odnosno zračni prijevoz s ciljem pripreme ili počinjena teških kaznenih djela. Članovi posade naime imaju pristup prostorima i zonama u zračnim lukama i u samim zrakoplovima kojima putnici nemaju pristup uslijed čega predstavljaju i veći potencijalni sigurnosni rizik zbog mogućeg iskorištavanja tih okolnosti radi počinjenja kaznenih djela. Zakon propisuje i obvezu dostave podataka o putnicima i gospodarskim subjektima koji nisu prijevoznici, ali koji pružaju usluge povezane s putovanjima i rezervacijama letova kao što su putničke agencije i organizatori turističkih putovanja. Oni pružaju usluge povezane s putovanjima uključujući rezervacije letova. Naime, važećim zakonom su propisane obveze samo zračnim prijevoznicima ovo prenošenje i prikupljanje podataka o putnicima, jedinici za informacije o putnicima u MUP-u, dok obveze i odgovornosti drugih subjekata koji sudjeluju u postupku rezervacije letova u ime i za putnike ili za putnike nisu regulirane te je nužno otkloniti postojeću pravnu prazninu i premostiti opisani sigurnosni nedostatak. Time se propisuje obveza i odgovornost pružatelja usluga rezervacije usluge prijevoza koji rezerviraju letove za ili u ime putnika u odnosu na prenošenje točnih i potpunih informacijama o putnicima koje prikupljaju u okviru redovitoga poslovanja. Pri tome se pružatelje tih usluga ne obvezuje na prikupljanje ili čuvanje dodatnih podataka o putnicima niti se putnike obvezuje na davanje dodatnih podataka od onih koji se već dostavljaju organizatorima putovanja. Zakonom se i dopunjuju odredbe koje se odnose na male zračne prijevoznike koji ne lete prema točno utvrđenom ili javno objavljenom rasporedu da te podatke o putnicima i članovima posade dostavljaju jedinici za informacije i da ih prenose elektroničkim sredstvima koji odredi jedinica za informacije o putnicima, a koji će jamčiti odgovarajuću razinu sigurnosti podataka. Primjerice pute web portala. I na koncu zakon koji je pred vama propisuje obvezu zračnim prijevoznicima da izvijeste jedinicu za informacije o putnicima, o svim promjenama izvršenim prije ili tijekom putovanja do planiranog odredišta, odredišta leta, a koje bi mogle nastati uslijed izvanrednih događanja kao primjerice zatvaranja zračne luke, tehničkih kvarova ili drugih događaja zbog kojih je tijekom leta ili neposredno prije polaska bilo nužno promijeniti planirano mjesto odredišta. Dakle, zakon je na snazi nepunih 5 godina, ovo je prva veća izmjena ali ustvari usklađivanje sa, usklađivanje sa i direktivom, ali i praksom. Zakon se taman u ovih 5 godina, prošlo je jedno vrijeme da se može vidjeti koji su nedostaci ovoga zakona. Rekao sam da je zakon stupio u svibnju 2018. na snagu već 18. srpnja prva kompanija koja je spojena PNR sustav bila je Croatia Airlines domaća a do danas na taj sustav povezan je ukupno 281 zračni prijevoznik. Dakle, praktično svaki koji komunicira, leti za RH ili iz RH. Pritom Pritom recimo ove 2019. je bilo svega 15 zračnih prijevoznika povezanih sa ovim sustavom, 2020. 2020. 125, 2021. 208, a trenutno je u ovom trenutku 281 zračni prijevoznik. U prošloj godini analizirano je 75 tisuća 961 let 494 putnika. Dakle, to je jedan ogroman posao, ali on je nužan radi sigurnosti putnika, ali svih nas da bi se na ovaj način spriječilo činjenje kaznenih djela terorizma i najtežih kaznenih djela koje ugrožavaju našu sigurnost. U tom smislu Vlada RH predlaže ove izmjene i dopune zakona sa čvrstom vjerom da ćemo i dalje ostati sigurna država za naše građane i za putnike koji i turiste koji dolaze u RH. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala državnom tajniku. Imamo 9 replika, prvi je na redu kolega Kirin. Izvolite. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče, Čikaška konvencija koje je RH strana strana ili potpisnik od 9. svibnja 20 i, '92. godine. Ona propisuje prikupljanje i obradu podataka o putnicima i o članovima posade. U Hrvatskoj 10. svibnja 2018. je donesen zakon koji je stupio na snagu 26. svibnja 2018. godine. Naime, tada je u hrvatsko zakonodavstvo implementirana preporuka Europskog parlamenta, Vijeća Europe 27. travnja 2016. godine koja je poruka, dakle podaci o putnicima i istraga moguća o kaznenim dijelovima terorizma i teških kaznenih djela. Dakle, treba prikupljati podatke o putnicima i članovima posade

Hvala lijepa. Poštovani gospodine zastupniče kao što ste rekli RH je praktično od praktično stjecanja neovisnosti članica Čikaške konvencije, dakle primjenjuje ovu direktivu, donijela je na vrijeme poseban zakon i svakodnevno policijski službenici odjela odnosno jedinice za prikupljanje podataka o putnicima rade svoj posao, razmjenjuju te podatke sa drugim državama EU i trećim zemljama i rade sve na tome da bi spriječili ova najteža kaznena djela koja su pogubna po javnu sigurnost i javni red i mir. Hvala. **Srpak, Dražen (HDZ)** Poštovani predsjedniče, državni tajniče sigurnost na bilo kojem putovanju je uvijek važna, a u zračnom prometu zbog njegove specifičnosti te mogućih posljedica nastalih mogućim terorističkim djelovanjem ili počinjenjem bilo kojih drugih kaznenih djela je od izuzetne važnosti. Isto tako važno je zakonskim rješenjima omogućiti identifikaciju putnika koji su mogući počinitelji kaznenih djela ili pak su im već izrečene kazno-pravne sankcije. Poštovani državni tajniče obzirom na to što je Hrvatska turistička zemlja, a velik broj turista su avioputnici što pak sezoni znači veliki broj međunarodnih letova, povećava li se ovim izmjenama i dopunama sigurnost putnika i provode li se sve ove propisane mjere u našim zračnim lukama. Hvala vam. **Katić, Žarko** Hvala vam lijepa poštovani gospodine zastupniče. Naravno zakon se u cijelosti primjenjuje. U ovih dakle kao što sam rekao nepunih 5 godina primjene, znate i sami da je zbog proglašenja pandemije bio nešto smanjen broj letova, ali unatoč tome iznio sam podatke koliki je broj analiziranih letova i putnika. Samo u prošloj 2022. godini policijski službenici ove jedinice su temeljem analitičke obrade zaprimljenih PNR podataka sačinili ukupno 17 izvješća o operativno interesantnim osobama kojima je obuhvaćeno bilo ukupno 117 osoba. Oni izvješća o tome dostavljaju svim ustrojstvenim jedinicama kriminalističke policije i međunarodnim tijelima zaduženim za ovu materiju. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Hajdaš Dončić, nešto mi je onda promaknulo na odboru. Dajte mi samo pojasnite Članka 34. prekršajne odredbe, zašto ga to mijenjate jer je to mijenjao 2022. u onim zadnjim izmjenama.

odnosno osnovana odnosno djeluje pri MUP-u. E sad vidimo da je ovdje problem recimo, pretpostavimo situaciju kupuje kartu putem mobilnog telefona od Ryanair, letim iz Zagreba bez veze ćemo reći nije bitno za Atenu evo nevažno. I na njihovom portalu kao što i ovdje piše ostavim ime i prezime i podatak jesam li maloljetna ili punoljetna osoba. Moje pitanje glasi koje ću dodatne podatke morati ostaviti, hoće li oni biti dovoljni da se provede sigurnosna provjera i na koji ćete način dogovoriti sa Ryanair-om odnosno svim tim ljudima odnosno pravnim osobama koje nude takve usluge da počnu uzimati te podatke. Što ćete reći Ryanair-u da on u budućnosti na svojoj aplikaciji od mene ne traži samo ime prezime i status godina nego i da Ryanair-u moram dati svoj OIB ili email adresu, kućnu adresu ili broj mobitela? Hvala lijepo **Jandroković, dakle statističke podatke vodi ovaj odjel za informacije o putnicima u zračnoj, u zračnom prometu, a u ovom dijelu i u službi kriminalističko obavještajne analitike u upravi kriminalističke policije MUP-a. Uzimaju se oni propisani podaci otprilike 50% rezervacija za letove obavljaju građani sami ili preko različitih posrednika, zbog toga i mijenjamo jedan dio ovih odredbi. Traže se, posrednici naravno žele dostavljati što manji broj podataka pogotovo onih koji se odnose na financije, na račune s kojih se plaća itd., ali obveza izvršenja je, davanja podataka je o imenu, prezimenu, datumu rođenja, polaznom letu,

još jednu sigurnost koja pokazuje da u izazovima u kojima živimo i cijeloj EU i danas u Schengenu, ali prije svega aviokompanije, putnice da je to najpogodnije djelo za razna krivična djela, terorizam, razno droga, sve moguća djela koja su prolaze su, to su nekako putovi koji su dosta i uz prošlosti i sigurno da bi danas kroz ono što nas čeka i budućnost da bi sigurno u tim izmjenama kojih će još biti sigurno jako puno jer izmjena podataka, brzina njihova je ustvari nešto što je najbitnije da i ta sinergija bude uistinu dolazi do jednog savršenstva da se bude uvijek korak ispred svih ovih situacija kroz koje možemo kao sve nacije bez obzira prolazimo …/Upadica: Hvala vam./… i da to bude jedna kvalitetna Hvala vam lijepa poštovani gospodine zastupniče. Uvijek se u policiji kaže da je teško održati korak sa kriminalcima pogotovo ovdje sa međunarodnim kriminalom, terorizmom onim osobama koji su umreženi u cijelom svijetu i čine najozbiljnija i najteža kaznena djela koja prijete općoj sigurnosti ne samo u Hrvatskoj nego diljem svijeta. Stoga, osim Čikaške konvencije koja je već bila spomenuta donijeta je Europska direktiva i ona je pretočena u ovom slučaju u RH u ovoj zakon o kojem raspravljamo i nastoji se učiniti sve kako bi se preveniralo počinjenje ovih teških kaznenih djela koja su pobrojana u Članku 6. zakona.

je 281 zračni prijevoznik povezan sa ovim sustavom i da se zakon mijenja nakon 5 godina njegove primjene i zbog direktive, ali i zbog prakse. Ono što mene zanima što ste u toj praksi kroz ovih 5 godina ustvari uočili da je potrebno promijeniti u samom zakonu i obzirom na analize koje ste spominjali da se rade, rekli ste mislim da je prošle godine bilo 9,3 milijuna putnika, pretpostavljam da nisu svi bili analizirani, ali da li kroz te analize koje su rađene je ustvari otkriven potencijalni počinitelj jednog od ovih 26 teških kaznenih djela koja su obuhvaćena ovim zakonom. **Jandroković, Poštovana gospođo zastupnice broj analiziranih putnika je zaista bio 9 cijela, dakle analiziraju se svi putnici u zračnom prometu, ali samo po određenim parametrima oni koji su se vode u nekim evidencijama ili su na bilo koji način sumnjivi, o njima se onda sačinjavaju posebna izvješća i dijele se sa drugim agencijama, međunarodnim institucijama zaduženim za kao što su Interpol, Europol, jel tijelima drugih država članica posebice s onima iz kojih je let započinje ili završava ili čiji su putnici državljani. Dakle, svakodnevnim radom sigurno se sprječavaju kaznena djela, kad se i dogodi kazneno djelo znači da nešto nije bilo uspješno u toj razmjeni podataka ili otkrivanju potencijalnih počinitelja.

pa znamo u Islamskoj državi na području Sirije da je bilo dosta dragovoljaca sa područja naših susjednih zemalja, a posebno iz BiH i da smo evo u mjesecu siječnju ove godine imali situaciju gdje je 25 ljudi i njihovih obitelji koji su optuženi za međunarodni terorizam bilo vraćeno u matičnu zemlju i jasno i pretpostavljam pošto dijelimo zajednički zračni prostor da se taj proces događa i u koordinaciji sa našim prijevoznicima, zračnim prijevoznicima. Zanima me hoće li ovaj novi prijedlog zakona dati i još dodatne pozornosti da je ovakvih sličnih ljudi optužen za međunarodni terorizam ne bi kojim slučajem ostali na prostoru RH i time doveli do ugroze sigurnost kao preduvjet svake drugog napretka. Hvala. **Jandroković, Gordan kao što sam uvodno rekao u Članku 6. je pobrojano 26 teških kaznenih djela osim djela terorizma zbog kojih, temeljem kojih se u ovom zakonu prikupljaju podaci o eventualnim počiniteljima ili onim osobama koje bi mogle počiniti, potencijalnim počiniteljima ovih kaznenih djela. Ovo što ste vi rekli povratak tzv. boraca Islamske države u zemlje njihovog podrijetla predstavlja jedan veliki sigurnosni, jednu veliku sigurnosnu ugrozu i jedan ozbiljan zadatak u kojima države maksimalno surađuju čine sve da njihovim povratkom u zemlje podrijetla ne bi došlo do destabilizacije ili ugroze bilo koje vrste. Tako da i naša zemlja surađuje ne samo sa susjednim nego sa svim zemljama EU i Interpola. Hvala lijepa. Poštovani tajniče, do 2018. godine smo imali Zakon o zaštiti osobnih podataka i znali smo točno tko, kako, zašto radi sa osobnim podacima. Nakon toga je došlo na snagu GDPR činjenica je da imamo zbirke osobnih podataka i u agencijama koje osiguravaju letove odnosno u aviokompanijama, ali tako isto se gradi i zbirka osobnih podataka i u MUP-u. tko su odgovorne osobe u MUP-u za upravljanje tim podacima. Znamo da imamo osobu koja je odgovorna za odgovor i razgovor sa ljudima koji se interesiraju o svojim podacima i kako se sa tim podacima manipulira, njihovim osobnim podacima, ali nemamo nikakve podatke, nije definirano u zakonu tko je ta odgovorna osoba koja upravlja zbirkom podataka. **Katić, Žarko** Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine zastupniče, dakle kada je u pitanju ovaj zakon o, dakle o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu tada je tijelo koje je nadležno za prikupljanje tih podataka i dalje njihovu obradu i prijenos je odjel za informacije o putnicima u zračnom prometu koji u u okviru službe za kriminalističko obavještajnu analitiku u upravi kriminalističke policije Ravnateljstva policije RH. Dakle, to je ona jedinica koja je akreditirana da može te podatke razmjenjivati sa drugim zemljama članicama EU i trećim zemljama i koja te podatke prosljeđuje nadležnim tijelima. Hvala. I zadnja replika, kolega Stier, izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče glasao sam u Europskom parlamentu za ovu direktivu. možda se moglo i prije donijeti takvu direktivu, ali upravo iz ovih razloga što je spomenuo i kolega Dretar, dijelom i kolega Pavić dugo se pregovaralo da se pronađe taj balans između s jedne strane zaštite osobnih podataka i individualnih prava i s druge strane naravno sigurnost u zračnom prometu i sigurnost naših građana. Vjerujem da i u ovim izmjenama upravo se takav balans osigurava. To je pogotovo važno za nas kao jednu turističku destinaciju, a pogotovo nakon našeg ulaska u Schengen ovakva razmjena podataka je izuzetno bitna. Evo samo da podsjetim da će krajem slijedećeg mjeseca se Schengen primjenjivati i na zračni promet. Prema tome uz našu dodatnu integraciju važno je da kroz razmjenu podataka imamo sigurni zračni promet. Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine zastupniče, evo da točno je podsjetimo se da će za mjesec dana Schengen zaživjeti u našim zračnim lukama, kao što je na našim kopnenim, morskim i riječnim graničnim prijelazima i uvijek je kod donošenja ovakvih zakona temeljito ispitati i postići balans između zaštite privatnosti građana i zaštite društva u cijelosti od onih, od onog malog broja ljudi koji su skloni činjenju kaznenih djela u vlastitu korist ili za nekakve ideologije. o tome se zaista vodilo računa i sad, ove izmjene su relativno sveobuhvatne ako gledamo da izvorni zakon ima 35 članaka, da je 27 njih mijenjano, dakle to je jedna veliki fundus članaka koji su promijenjeni ovim izmjenama nastojeći upravo napraviti taj balans, tražiti one podatke koji su neophodni, a izostaviti one koji nisu neophodni radi postizanja sigurnosnih ciljeva. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepo državni tajniče, možete se vratiti na mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi na redu, Klub zastupnika Mosta, poštovani kolega Miletić, izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a, g. Jandrokoviću, poštovana gđo. Kristina Zadro Omrčen, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolege vladajući i kolege iz oporbe. .../Upadica se ne čuje./... svakom razboritom, ja sam pristojan, uvijek sve pozdravljam, svakom razboritom je potpuno jasno da ovaj Zakon treba podržati, je li, jer Hrvatska mora skrbiti o nacionalnoj sigurnosti i Hrvatska mora skrbiti o sigurnosti svojih građana i mi koji smo, imali prilike nešto i putovati, a većina nas zastupnika barem je negdje putovala s avionom, meni uvijek taj Izrael je ostao u posebnom doživljaju, bio sam desetak dana tamo, skoro bih rekao, kad bih se htio našaliti, jedva uđete u državu, a onda još teže izađete van, je li, od količine provjera, od količine provjera. I to je dobro zato jer svaka država treba štititi svoje granice, svaka država treba štititi sve svoje građane i svaka država treba napraviti sve ono što je u njezinoj, naravno, mogućnosti da se građani osjećaju sigurno. Kolega Dretar je postavio ovdje pitanje iz Domovinskog pokreta, ja se s njim slažem, nije mi posve jasno, npr. evo, uskoro sa kolegom Troskotom putujem u Njemačku, idemo s avionom na Večernjakovu domovnicu, znam da ću srest tamo i vas, predsjedniče HS-a, ako sam dobro vidio popis uzvanika i još neke kolege, dakle iz oporbe i vladajuće, kad smo kupovali kartu, ništa me nisu pitali, državni tajniče, dakle, ispunio sam samo ime i prezime i platio karticom i gotovo. Dakle samo su pitali jeste li punoljetni ili je li, ste maloljetni i vi tamo kliknete punoljetan, platite i gotovo, je li? Dakle, postoji taj sigurnosni problem jer onda možete imati ne na, ne znam, ja sam vezao tekuću karticu, gdje se opet vide svi moji jasni podaci, ali netko može imati neku drugu kreditnu karticu, je li, s kojom onda može i manipulirati to, tako da mene isto zanima i nas osobno isto u Klubu Mosta kako će npr. država, to mi nije jasno, npr. evo, Croatia Airlinesu ili Ryanairu ili nekim drugim kompanijama, zakonskih uvjetovati da u onim aplikacijama kada ispunjavamo informacije potrebne za kupovinu karte da ćemo dati, ne znam i neke druge podatke, ovo što ste rekli, datum rođenja, je li, ili neke druge podatke s obzirom ako gledamo korelaciju prema prema OIB-u i prema GDPR-u i zaštiti osobnih podataka, itd. Pa ako nam možete u raspravi i to objasniti, onda, bilo bi nam drago. Čikaška konvencija, naravno da je dobra, to je konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, ali, nisam guglao, ali ona je, to je stara konvencija, je li tako, ne znam ni ja koliko, da l' od Drugog svjetskog rata ili kako je, dakle tako da naravno da podržavamo sve one konvencije i sve one zakonske akte, još jednom ću reći, koji rade na sigurnosti naših građana. Ovo je poteknuto odredbama direktive EU i naša država ustvari tu radi ono što mora raditi, je li, to znamo, puno puta sam o tome govorio i da me ne bi netko opet krivo shvatio, uvijek vade iz konteksta što mogu, dakle ja stvarno mislim da je naša kuća, Europa, je li, da na koncu, ovdje sam i zahvalio se svim diplomatima koji su od '90. g. do danas, od prvog hrvatskog predsjednika Tuđmana do današnje znači aktualne vlasti učinili sve ono što su trebali učiniti da evo, mi dođemo i u Schengen, je li, da se vratimo kući, tako da nema problem sa time pohvaliti sve ono što treba pohvaliti, no, s druge strane, čuli smo isto od kolege iz vladajuće skupine, oporbe, zastupnika, oprostite, imamo mi situacije di su pojedini i sa nacionalnom sigurnosti di su pojedini ljudi, pojedini građani iz drugih država, iz BiH, iz nekih drugih bili baš vezani uz islamski terorizam, uz neke druge priče i sad, evo, na državi je tu da, pa ja bih skoro rekao, ne štedi ništa jer sigurnost nema cijene. Dakle sigurnost građana nema cijene, Hrvatska mora ostat sigurna zemlja, pogotovo sada kada, koliko, 400-tinjak milijuna građana, trebao bih provjeriti, nadam se da nisam puno falio, je u jednom prostoru gdje se, Schengen, je li, gdje se može kretati bez teškoća i bez problema i koliko god je to dobro, a ovdje smo čuli da je dobro u pogledu i novca i financijskog toka i samo prijevoza, je li, u ekonomskom smislu, s druge strane je sigurnosni određeni problem jer vi u doslovnom smislu sjednete u automobil u mom gradu, u Rijeci i možete otić gdje god hoćete, je li, da vas nitko ne zaustavi, nitko vas ne pita jeste li vi dobronamjerni hodočasnik, je li, koji ide negdje ili možda niste baš tako dobronamjeran, je li, pa evo tu svaka država onda treba skrbiti o svojoj sigurnosti. Ovdje prijedlogom zakona dopunjuju se te odredbe, čuli smo državnog tajnika o prikupljanju podataka kojima bi se stvorile zakonske pretpostavke za prikupljanje i daljnju obradu podataka o članovima i posada zrakoplova na međunarodnim letovima. Novina je da se predlaže reguliranje obveze odgovornosti gospodarskih subjekata to je zanimljivo koji prikupljaju podatke o putnicima, pružaju usluge povezane sa putovanjem i rezervacijom letova za putnike ili u njihovo ime u odnosu na prenošenje jedinici za informacije o putnicima potpunih i točnih podataka koje se prikupljaju u okviru redovitih letova. Evo čuli smo kažem kolega Dretar je o tome rekao, državni tajnik je govorio kako se više od 50% rezervacija događa putem raznih turističkih agencija i na koncu to je dobro, mi smo turistička zemlja. Moramo biti otvoreni u svakom pogledu, ali kažem država tu treba skrbiti o sigurnosti svojih građana. Klub MOST-a će podržati ovaj prijedlog zakona i budući da je on logičan mogu se pitati tko ne bi bio za sigurnost svoje zemlje da se ona poveća i osnaži, pa toliko od mene u ovom tumačenju. Hvala. Sada će kao drugi govoriti poštovani kolega Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Hvala lijepa. Evo gospodin Marin Miletić se ispričava jer u svojem uvodnom obraćanju nije pozdravio i kolegice iz oporbe, a ja ću odmah ostati u istom tonu i preporučiti gospodinu Katiću da se zastupniku Miletiću zabrani letenje, jer svaki put kad govori mazne vodu sa saborske govornice. Dakle, jedna krimogena persona. da se mi ipak na tren vratimo ovom ozbiljnom prijedlogu izmjena i dopuna zakona i da budemo naravno potpuno jasno svi suglasni da sigurnost, odnosno dodatne mjere sigurnosti apsolutno nemaju alternativu, da živimo u vremenima u kojima terorizam i bilo kakve vrste sigurnosnih ugroza idu upravo protiv širenja prostora, protiv širenja granice i protiv širenja ljudskih sloboda. To naime između ostalog i jest jedna od osnovnih definicija terorizma. Ovdje što vidimo u tekstu je osim što će se ovim izmjenama i dopunama premostiti evidentan sigurnosni nedostatak ujedno će se izvršiti i usklađenje mogućnosti i djelokrug jedinice za informacije o putnicima Republike Hrvatske s ovlastima jedinica za informacije o putnicima država članica EU koji u svojim zakonodavstvima već imaju pravnu osnovu za prikupljanje i obradu podataka o članovima posade u svrhu suzbijanja terorizma i teških kaznenih djela. premda kažem sigurnost nema alternativu moramo se malo i uozbiljiti. Niti jedna sigurnosna provjera vezana, odnosno temeljena na imenu, prezimenu, eventualnom OIB-u, JMBG-u, adresi ili broju računa sasvim sigurno neće dovesti do otkrivanja potencijalnih namjera da netko izvrši teroristički čin. Takve se stvari preveniraju puno, puno dublje u sustavima države koji se mogu zvati tajne službe recimo to tako. Ove izmjene zakona samo će proširiti krug informacija koje će biti dostupne Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno njihovom Uredu za podatke, odnosno jedinici za informacije o putnicima da mogu na određeni način doći do informacije, odnosno da mogu ovim putem doći do informacije da li se neka osoba, odnosno ukrcava li se neka osoba u avion a ima počinjeno kazneno djelo odnosno teško kazneno djelo. Kao novina to je ono što je ovdje dosta upitno predlaže se reguliranje obveza i odgovornosti gospodarskih subjekata koji prikupljaju podatke o putnicima i pružaju usluge povezane sa putovanjem i rezervacijom letova za putnike ili u njihovo ime u odnosu na prenošenje jedinici za informacije o putnicima i to potpunih i točnih podataka o istim tim putnicima. Dakle, tu dolazimo do onog bitnog pitanja kako će ne samo Hrvatska, nego sve zemlje EU postići dogovor sa svim tim providerima, agregatorima ili kako god da ih nazovemo turističkim agencijama, Internet platformama, aplikacijama za pametne telefone gdje se gospodarski subjekti pojavljuju u prostoru u kojem svatko od nas može u roku od minutu, dvije rezervirati avionsku kartu za bilo koju destinaciju dostupnu avionskim letom. jednostavno znate i sami svi ste stotinu puta pretpostavljam kupovali tako avionsku kartu, doslovno ste upisali broj osoba, ime i prezime osoba ili osobe koji putuju i maloljetna maloljetna ili punoljetna i to je u principu bilo sasvim dovoljno da izvršite tzv. kupovinu karte. Dobili ste ponovno na mail ili na pametni telefon nakon što ste izvršili plaćanje naravno dobili ste onaj check pass i uredno ste se ukrcali u avion. E sad, kako će Ryanair prihvatiti nek se ljudi iz Ryanaira ne ljude što ih spominjem u ovom kontekstu, ali nadam se da neće zamjeriti. Kako će oni reagirati kada ih naše Ministarstvo unutrašnjih poslova obavijesti da po novome moraju proširiti korpus informacija koje kupac avionske karte preko njihove aplikacije mora dostaviti. Ne znam, to ću ostaviti poštovanom gospodinu Katiću i Ministarstvu unutarnjih poslova da rješava, ali nisam siguran da će oni baš biti oduševljeni činjenicom da osim imena, prezimena i punoljetnosti, odnosno maloljetnosti treba putnik koji kupuje kartu ostaviti tamo i eventualno datum rođenja ili kakav drugi, kako je poštovani gospodin zastupnik Pavić i rekao osobni i samim time zaštićeni podatak. Još nešto što je utvrđeno tijekom primjene zakona u proteklim godinama, da se u slučaju rezervacije leta putem putničkih agencija svi dostupni PNR podaci koji su prikupljeni tijekom postupka organizacije putovanja ne unose u rezervacijski sustav zračnog prijevoznika već najčešće samo najmanji mogući skup podataka nužan za rezervaciju karte. Eto opet pitam, efikasnost procijene putnika izravno je uvjetovana kvalitetom prikupljenih podataka. To je sasvim jasna definicija, no opet kažem, ako se nama prilikom rezervacije leta pojavi osoba NN i da svoje ime i prezime, datum rođenja i eventualno OIB i onda to netko u Jedinici za informaciju o putnicima utipka i kaže ej taj čovjek ima

vidjeli informacije da su ljudi kako se to kaže skidani sa letova ili skidani sa granica, čak je 2019. jedan jako poznati političar skinut na taj način, znači zna se to i dosada. Prava policija to zna. Hoće li dodatni podaci olakšati rad MUP-u odnosno Jedinici za informaciju o putnicima ostaje naravno da vidimo u vremenu koje stoji pred nama. Naravno ovdje se kaže da će se omogućiti i sagledavanje prijetnje koje proizlazi iz kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela na cjelovitiji način, pa će se osigurati i jačanje učinkovitosti i kapaciteta nadležnih tijela u prevenciji i suzbijanju terorizma i kriminaliteta s međunarodnim obilježjima. Dakle svima je, peti put ću ponoviti jasno, sigurnost, sigurnost, sigurnost. Oko toga nema rasprave, naravno da ćemo podržati ove izmjene i dopune zakona jer svjesni smo da u današnjem vremenu, u današnjim vremenima svi mi barem na neki način, barem u nekom trenutku se želimo osjećati sigurni i svakako da ovo treba podržati, no naravno kroz neko vrijeme vidjeti kako će se realno u pravom stvarnom svijetu ovo implementirati, prvenstveno naravno na način kako će se pravni subjekti, gospodarski subjekti, tvrtke, turističke agencije i kompanije koje se nalaze u tom virtualnom prostoru moći, neću reći natjerati, nego se od njih zahtijeva prikupljanje proširenih podataka o putnicima koji kupuju karte. To ćemo jednostavno morati vidjeti. nemojte se ljutiti, ali budući, da pa moram to reći, došao je zastupnik Raspudić, on bi se ljutio da to ne kažem, budući da je poštovani g. Katić između ostalog, poštovani g. državni tajnik, ispričavam se, između ostalog i spomenuo kaznena djela terorizma, kaznena djela teškog kriminala, između ostalog i spomenuo je članstvo u kriminalnim organizacijama, a vidim da niti na običnom početku radnoga dana ne propuštate brusiti svoj jezik na DP-u, pa ću onda pitati hoće li se u budućnosti kao članovi pravomoćno osuđene organizacije HDZ-ovci smjeti voziti avionom? Hvala lijepa. Sada je na redu g. Siniša Hajdaš Dončić, Klub zastupnika SDP-a. Kako je, jesmo dobro, dobar dan,

donesen je 15. svibnja 2018., znači kada je prvi puta u hrvatsko zakonodavstvo prenesena Direktiva Europskog parlamenta, zatim je mijenjan 2022. radi pune prilagodbe. E sad nekoliko primjedbi da tako kažem, al ne na, al ne na sadržaj tj. ne na direktivu nego na postupak. Znači ovo je druga izmjena zakona od njegovog donošenja, od 35 članaka zakona mi mijenjamo 25. E sad znači ne izmjenjuju i ostaju čl. 4., 9., 17., 20., 27., 29., 30., 31., 32. i a naše jedinstveno nomotehničko pravilo za izradu akata koje donosi HS koja su objavljena 2015. u čl. 48. propisuju da se više od polovine članka kada se mijenja odnosno dopunjava potrebno je pristupiti donošenju novog propisa, okej znači treba u principu donijet novi zakon. E sad da skratim, mi kao Klub zastupnika SDP-a što se tiče srži nemamo tu nikakvih problema, dakle da se ne ponavljam, naveo je već i tajnik, jedino možda nije rekao da, zapravo rekao je da nisu samo komercijalni već su i privatni letovi i da su za članove posade zrakoplova, da se i za male zračne prijevoznike prema određenom javnom rasporedu također moraju dati podatke o putnicima, a novina su vam turističke agencije i organizatori putovanja tzv. pener podaci, prikupljaju se i moraju se unijeti u CRS tj. rezervacijski sustav zračnog prijevoznika. Ponovit ću samo ono pitanje koje sam rekao, jedino mi tu nije jasno zašto ponovo mijenjamo čl. 34. prekršajne odredbe s obzirom da smo ga mijenjali u rujnu 2022.g., evo to nismo na odboru imali

on se mijenja i glasi, kaže Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja i otkrivanja i istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija, a kaznena djela sigurnog terorizma i druga teška kaznena djela. Novi zakon je izmijenjen na način da su dodane riječi ili izvršavanju kaznenih sankcija. Time se u predmet uređenja kojim se identificira njegov sadržaj izrijekom uz korištenje podataka o putnicima o zračnom prometu u svrhu sprječavanja otkrivanja istraživanja i vođenja kaznenih postupka za kaznena djela terorizma, druga teška kaznena djela dodaje se mogućnost obrade tih podataka u svrhu izvršavanja kaznenih sankcija. Sigurno kad kažemo tu u dijelu terorizma i drugih teških djela Hrvatska u ovim izazovima kojima se nalazimo u EU i u Schengenu ulazimo u jedan prostor. Sigurno da su te avio kompanije najpogodnije i izvan izvan Schengena u svim zemljama u kojima živimo smo skloni i skloni su mnogi teška krivična djela, teški terorizam, kaznena djela i trgovina i sa ljudima, trgovina sa drogom, tako da sigurno da ovaj zakon i ova izmjena i dopuna koja je dobro napravljena, ali sigurno u budućnosti on će biti sigurno još puno puta u tim izmjenama informacija koje su jako bitne i gdje smo vidjeli gdje je državni tajnik rekao da su i sve kompanije koje su sigurno u jako dobroj sinergiji, ali svjesni i o tim podacima koji moraju biti tajni, a koji prije svega moraju biti podložni svim instrumentima državnih tijela i tijela koji će se baviti sa tim. Također ove izmjene i dopune će omogućiti efikasniju identifikaciju osoba. Ono evo što je jako bitno a to su to da je taj jedan rizik koji je sveobuhvatan, ali mora biti prije svega jako dobro pripremljen. Zato evo zaključno preostale izmjene i dopune rezultat su potrebe otklanjanja nedostataka koje je ukazala praksa u primjeni zakona kao i dodatnog usklađivanja zakona i u direktivama EU. Naime, tijekom primjene uočeno je da je potrebno dopuniti pojedine odredbe važećeg zakona radi postizanja veće jasnoće i preciznosti. Odredbi zakona primjerice dopuni odredbi kojima se propisuje značenje izraza koji će se koristiti u propisu kao izraza putnih i sad evidencija podataka koja sigurno mora biti na toj kvalitetnoj propisnoj razini, odredbi o jezičnom režimu koji će primijeniti kod međunarodne razmjene podataka. Također predloženim izmjenama postojeći će se tekst važećeg zakona uskladiti i sa ispravkom Direktive EU i u hrvatskoj jezičnoj verziji.

Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, poštovani tajniče sa suradnikom. Evo ja ću ispred kluba Socijaldemokrata reći da mi nemamo nikakvih strahova što se tiče razmjene podataka i ne smeta nas ukoliko se razmjenjuju podaci koji se tiču i računa naših i kartica, sigurnost prije svega. A samo bih htio kolegama koji nisu upućeni, koji nisu radili na tim poslovima reći da kad sam prije desetak godina surađivao sa Vojno-obavještajnom službom da sam ostao iznenađen koliko je to podataka koji se tiču osoba zapravo su tajni podaci koliko je tih podataka koji su interesantni stranim obavještajnim službama. Prema tome, sa respektom se treba odnositi prema tome, jer se radi o sigurnosti, o sigurnosti nas i naših sugrađana, naše djece. I mislim da bilo koji podatak koji će biti unutra neće biti višak jer su to procijenile službe koje znaju čime se bave. Nadalje htio bih skrenuti pozornost ili napomenuti ovo što se tiče osobnih podataka vezano za zbirke osobnih podataka. To je tajnik objasnio i zapravo je logično da unutar službe koja će koristiti te podatke postoji neka osoba koja će biti odgovorna za te podatke. Ja vjerujem da je to riješeno njihovim unutarnjim ustrojstvom i da zapravo zbog toga, toga nema u zakonu i ne spominje se niti što se tiče tih zbirki osobnih podataka niti kod avioprijevoznika. imamo još jedan dodatni moment to je da zapravo i turističke agencije sve koje surađuju sa prijevoznicima će morati koristiti taj sustav i zapravo upisivati podatke u njihove sustave direktno, a nakon toga će agencije odnosno pardon aviokompanije razmjenjivati podatke sa našim službama, odnosno sa MUP-om. Količina podatka koja se prikuplja ima ih puno, međutim nemojte zaboraviti da sve te podatke o nama već ima i Facebook ima i Google, da smo te podatke ostavili i u Konzumu kad smo uzimali njihovu karticu vjernosti da smo to ostavili isto tako u u Lidlu i ostalim trgovačkim kućama koje su nas tražile da popunimo neke svoje podatke, tako da nema potrebe da dramatiziramo oko nekakvih podataka koji su eventualno po mišljenju nekih kompanija ovdje višak. Ne bih dalje duljio. Samo ću reći još da će klub Socijaldemokrata ovaj zakon podržati. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. I gospodin Bojan Glavašević, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite.

državni tajniče sa suradnikom. 2018. godine Hrvatski sabor ali i brojne druge zemlje usvojile su zakon kojim se regulira, odnosno detaljno vodi evidencija o putnicima u avioprijevozu. Taj potez bio je posljedica tzv. borbe protiv terorizma kroz koju se uočilo da su pojedine osobe iz kriminalnih miljea lako mogle nestati sa radara nadležnih službi ukrcajem u avion. I tada se povela rasprava o tome je li ta mjera preinvanzivna prema pravu na privatnost građana budući da se primjenjuje na sve građane bez nekog filtera. Danas 4 godine kasnije i na poticaj EU zakon se mijenja. U samom obrazloženju izmjena i dopuna zakona nama kao klubu Zeleno-lijevoga bloka nedostaje podatak do koje mjere je ovaj zakon bio učinkovit. u zadnje 4 godine temeljem ovog zakona spriječene ili detektirana neka kaznena ili teroristička djela? Ne trebaju nam detalji, naravno, ali rado bismo vidjeli kumulativne brojke kako bismo mogli procijeniti koliko je ova ekstenzivna mjera prikupljanja podataka bila učinkovita, a time i proporcionalna sa svojom svrhom. Sada nakon 4 godine pravo je zapravo vrijeme da se napravi evaluacija zakona. Ta evaluacija je posebno potrebna i jer je ova jedan od zakona iz tzv. paketa antiterorističkih zakona koji su nastali kao odgovor na terorističke akcije u proteklom desetljeću. Svjesni smo da u tadašnjoj, rekli bismo, euforiji, borbe protiv terorizma, često se posezalo za mjerama koje su preinvazivno zadirale u privatnost svih ljudi, a sama njihova učinkovitost je bila upitna, a ponekad i kontraproduktivna. Zato je važno da racionalno pogledamo i na ovaj Prijedlog izmjena i dopuna zakona, voljeli bismo kada bi do drugog čitanja u HS-u dobili i podatke o učinkovitosti zakona, tako da, okej. A da zakon možda i nije bio najučinkovitiji, zapravo vidi se i iz izmjena i dopuna koje se predlažu kroz ovaj Zakon. Pomalo zabrinjavajuće zvuči da se zakon uspijevao zaobilaziti na način da je posada zrakoplova bila izuzeta iz zakona. Ovim Prijedlogom sada se i posada zrakoplova obvezuje da preda svoje podatke u Centralnu bazu prikupljanja podataka o putnicima. Još je zanimljivije da privatni zrakoplovi da su bili izuzeti od ove obaveze, a postoje podaci kako su neki od terorista napustili SAD nakon događaja 11. rujna upravo u privatnim zrakoplovima. E sada se i privatni zrakoplovi stavljaju pod obvezu dostavljanja podataka. Dodatno, ovaj Zakon izuzima letove koji obavljaju državni zrakoplovi i drugi zrakoplovi koji se koriste u vojne, policijske ili carinske svrhe ili slične aktivnosti i usluge koje poduzimaju tijela javne vlasti ili koje se poduzimaju u njihovo ime, kraj citata. Postoji jasna logika iza ovog izuzetka, ali nemojmo zanemariti činjenicu i da kao gosti na navedenim letovima mogu biti, znale to ili ne znale državne institucije i teroristi i kriminalci. Takvih primjera je u povijesti bilo. U tom smislu, ako već idemo u takve mikrodetalje regulacije putnika na letovima, smatramo da je potrebno ograničiti ovaj izuzetak samo na državne dužnosnike koji se koriste zrakoplovima i pilote koji upravljaju zrakoplovima, dok svi ostali putnici u državnim zrakoplovima morali bi biti evidentirani i podaci poslani u Centralnu bazu podataka. Zanimljivo je da se predlaže u ovim izmjenama i bolja regulacija rezervacija letova preko posrednika, tj. preko putničkih agencija. Gotovo je nevjerojatno da se tim načinom bukiranja leta mogao zaobići sustav dostave podataka putnika. To nam zapravo sve govori kako je možda ova ideja apsolutne kontrole svakog putnika na svim letovima preambiciozna, a u konačnici bi mogla biti i kontraproduktivna. Pitanje korištenja velikih baza podataka u sigurnosno-obavještajnim poslovima pod stalnim je propitivanjem i same sigurnosno-obavještajne zajednice jer se pokazalo, a pogotovo u ratovima u Afganistanu i Iraku da neadekvatna analitika velikih baza podataka može, s jedne strane dati krive zaključke koje vode do zablude i krivih postupaka sigurnosnih agencija, a s druge strane, previše oslanjanja agencija na dominantno data mining analitiku čini same ljudske resurse pasivnijima, što se isto pokazalo krivim. Zanimljiva nam je izmjena podst. 2 u čl. 12. koji detaljnije definira obradu podataka putnika na temelju zahtjeva domaćih i stranih nadležnih tijela. Sada se predlaže da ti zahtjevi moraju biti, citiram, za svaki slučaj pojedinačno na propisno obrazloženom zahtjevu podnesenom na temelju dovoljno dokaza, kraj citata. Za pretpostaviti je da ova jasnija regulacija dostave podataka nadležnim tijelima je posljedica ranijih, vrlo načelno sročenih zahtjeva. U tom smislu još jednom apeliramo da nam se do drugog čitanja da i svojevrsna evaluacija zakona jer ove izmjene upućuju na to da je moglo biti i zlouporabe korištenja podataka. Izmjena čl. 13. također, upućuje na moguće dosadašnje zloupotrebljivanje ovoga Zakona. Čl. 13 i sada puno detaljnije regulira kriterije procjene putnika. Ovom prilikom predlažemo da se, da u st. 3 novog čl. 13. uvrstite i rodni identitet i izražavanje kao antidiskriminatornu osnovu budući da je ista prepoznata u Zakonu o suzbijanju diskriminacije, dakle ovo je u kontekstu naprosto usuglašavanja ta dva zakonska akta i terminologije u njima. Zaključno, iz predloženih izmjena i dopuna zakona razvidno je da je dosadašnja provedba ovog Zakona imala ozbiljne slabosti. U tom smislu smatramo da je predlagatelj dužan informirati Sabor o dosadašnjoj učinkoviti ovog Zakona, npr. ukoliko je doprinio prevenciji počinjenja terorističkih i kaznenih djela te do koje mjere je došlo do povreda ljudskih prava putnika, pogotovo onih vezanih za pravo na privatnost. Smatramo da te informacije ne bi trebala biti skrivane od javnosti. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Kako vidim, nema više prijavljenih zastupnika ili zastupnica, tako da zaključujem

Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege,